Dva odbora su raspravljali o ovom prijedlogu i to je Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Ne, ne, ne, to je kasnije, nek dođe g. Ostojić. Prvo dođe onda nema, nema stanke nego izvolite, reko sam dobro prije onda, izvolite.

poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Uz ovu točku dopustite samo nekoliko pojašnjenja, dakle ovim zakonom prenosimo u hrvatsko zakonodavstvo Direktivu Europskog parlamenta i vijeća od 10. svibnja '23.g. o razmjeni informacija između tijela za izvršavanje zakonodavstva država članica i o stavljanju izvan snage okvirne odluke Vijeća iz 2006.g.. 2006.g.. EU u proteklih nekoliko godina nastoji podići razinu učinkovitosti borbe protiv transnacionalnog kriminala i jačanja policijske suradnje među državama članicama usvajanjem odgovarajućih zakona u sklopu čega je i ova direktiva. Ne trebam puno naglašavati da transnacionalne kriminalne aktivnosti koje se šire preko granica, javljaju se prije svega u obliku organiziranih kriminalnih skupina koje se bave širokim spektrom sve dinamičnijih i složenijih kriminalnih aktivnosti. Stoga postoji potreba za poboljšavanjem pravnog okvira kako bi se osiguralo da nadležna tijela za provedbu zakona na hrvatskom policije mogu učinkovitije sprječavati, otkrivati i istraživati kaznena djela kako u Hrvatskoj tako i u drugim državama članicama EU. Većina skupina organiziranog kriminala djeluje u više od 3 zemlje i sastoji se od članova s višestrukim državljanstvom koji sudjeluju u različitim kriminalnim aktivnostima, struktura tih organiziranih skupina sve je sofisticiranija sa snažnim i učinkovitim komunikacijskim sustavima i sa suradnjom među njihovim članovima preko granica. upravo te prekogranične prirode kriminala države članice moraju se pri sprječavanju, otkrivanju ili istraživanju kaznenih djela oslanjati jedne na druge. Za djelotvornu borbu od ključne važnost je da nadležna tijela brzo razmjenjuju podatke i međusobno operativno surađuju kako bi se nadležnim tijelima omogućilo da se prilagode prirodi prekograničnog kriminala koja se brzo mijenja i širi, posebice u kontekstu s jedne strane globalizacije, s druge strane digitalizacije društva. Pravni okvir je potrebno modernizirati s ciljem otklanjanja razlika i uspostave jasnih i usklađenih pravila kako bi se olakšala odgovarajuća razmjena podataka između samih država članica i Europola kao krovne agencije na razini EU. Za razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde koje je obilježeno nepostojanjem granica odnosno unutarnjih granica. Ključno je da sva tijela u jednoj državi članici imaju mogućnost dobivanja jednakog pristupa podacima koji su dostupni njihovim kolegama u drugim državama članicama. Nadležna tijela za provedbu zakona u tom bi pogledu trebala djelotvorno surađivati u cijeloj uniji i stoga je policijska suradnja pri razmjeni podataka u svrhu sprječavanja otkrivanja i istraživanja kriminalnih odnosno kaznenih djela ključna sastavnica mjere kojima ili mjera kojima se poduzima javna sigurnost. Razmjena dakle te vrste podataka služi općem cilju zaštite sigurnosti građana kako Hrvatske tako i na razini EU, a kako bi se ti informacijski tokovi pojednostavili olakšali, kako bi se njima bolje upravljalo svaka država uspostavlja jedinstvenu kontaktnu točku nadležnu za koordinaciju i olakšavanje razmjene podataka u svrhu sprječavanja otkrivanja istraživanja kaznenih djela. ploče, kontaktne točke trebale bi posebno pridonijeti smanjenju prepreka informacijskim tokovima koji proizlaze iz fragmentiranosti načina na koji nadležna tijela međusobno komuniciraju kao odgovor na sve veću potrebu za zajedničkim radom na suzbijanju ove vrste kriminala. Što se tiče naše zemlje operativna policijska suradnja kriminalističke policije RH i drugih hrvatskih tijela za provedbu zakona kao što su Carinska i Porezna uprava te Državno odvjetništvo sa drugim europskim državama već je gotovo u potpunosti usklađena sa potrebama i zahtjevima iz ove direktive. Naime, i tu smo išli nekoliko koraka naprijed i uspostavili tu vrstu suradnje pogotovo u vrijeme ispunjavanja uvjeta tijekom Schengenskih evaluacija Hrvatska kao najmlađa članica Schengena je prošla vrlo intenzivan evaluacijski proces i zbog toga u konačnici i bilježimo značajne rezultate. Intenzitet policijske suradnje i razmjene podataka u konstantnom je porastu, dakle naša jedinstvena kontaktna točka uspostavljena, ustrojena u Ravnateljstvu policije 2023. godine razmijenila je s drugim državama 302 tisuće 271 službeno pismeno te je zaduženo 24 tisuće 319 novih predmeta vezanih uz kaznena djela počinjena u zemlji i inozemstvu. Ovo navodim samo da steknemo dojam o kojoj količini podataka i predmeta se radi. Jednostavnije rečeno razmjenjujemo s inozemstvom u prosjeku oko tisuću službenih pisama pisama ili pismena dnevno i procjenjujemo kako će povećanje statističkih pokazatelja ove godine preći i 30% u odnosu na prošlu godinu. Najintenzivniju suradnju i razmjenu podataka imamo sa Njemačkom, Slovenijom, Austrijom i Francuskom ali i sa susjednim državama kao što su i BiH i Srbija. U značajnom broju predmeta iz početne razmjene podataka razvijaju se vrlo složena kriminalistička istraživanja kaznenih djela počinjenih u više država i operativne akcije koje se provode u suradnji s drugim državama i Europolom, a o kojima Hrvatska javnost po njihovom završetku obično nakon višemjesečnih aktivnosti čita ili bude informirana preko sredstava priopćavanja. Kao primjer možemo primjerice navesti međunarodnu operaciju s početka ove godine koja je rezultirala uhićenjima osumnjičenika na Malti u Nigeriji te zapljenom nekoliko internetskih domena za prodaju zlonamjernog softvera koji su kibernetički kriminalci koristili za tajno pristupanje i povezivanje s računalima svojih žrtava u zlonamjerne svrhe. U operaciji su jednoj sudjelovale Australija, Kanada, Hrvatska, Finska, Njemačka, Malta, Nizozemska, Nigerija, Rumunjska i SAD uz veliku analitičku potporu Europola. Hrvatska daje izniman doprinos radu Europola po sigurnosnim prioritetima od važnosti za sve države članice među kojima je i ono što nam je aktualno svakog dana skoro krijumčarenje migranata, pa tako hrvatski kriminalističko obavještajni podaci čine 35% podataka vezanih uz krijumčarenje migranata koji se prikupljaju na razini Europola. ciljem provođenja kompleksnih kriminalističkih istraživanja koja razbijaju utvrđene kriminalist… kriminalne skupine koje djeluju u više zemalja i usmjeravanja takvih postupanja prema organizatorima zločinačkih udruženja. U ožujku ove godine smo uspostavili operativnu skupinu Zebra koju vodimo kao Hrvatska u suradnji sa Europolom, ali i drugim državama poput Slovenije, BiH i Njemačke. Tu su i Državno odvjetništvo naravno RH i Eurojust. Ovakvih primjera je nebrojeno u konačnici i danas smo mogli ili ste mogli čitati o jednoj tako vrlo dobro odrađenoj akciji uhićenja krijumčara migranata u Hrvatskoj i na području Brodsko-posavske županije i BiH koji su prema samo onome što je bilo dovoljno i elemenata za prikupljanje dokaza zaradile nelegalno 74 tisuće eura ali sigurno je da je njihova zarada bila višestruko veća, međutim i ovo je dovoljno da ih se prijavi i da ih se procesuira. Bez ovakve vrste suradnje to bi bilo nemoguće. Dakle to je još jedan vrlo jasan pokazatelj koliko je suradnja osobito u onom segmentu i među onim zemljama sa kojima dijelimo zajedničke vrijednosti koje se u konačnici očitavaju očitavaju u našem članstvu, naravno i njihovom u EU ali i NATO-u je preduvjet. Vi ste i prošli tjedan od strane nas kao predlagatelja odnosno podnositelja izvješća o radu policije mogli čuti podatak da po prvi puta u povijesti imamo već 4. godinu za redom razriješenost kaznenih djela više od 70% na godišnjoj razini. Tako je bilo i 2023. godine. Dame i gospodo, bez međunarodne suradnje toga ne bi bilo. Toga jednostavno ne bi bilo. Upravo je taj segment orijentacije otvaranja vrata toj suradnji, naše svakogodišnje posjete najvažnijim institucijama barem u mom mandatu, agencijama za provedbu zakona u SAD-u u najvažnijim, najvećim državama članice EU i stalna nazočnost na svim važnim sastancima sastancima iz ove domene svih razina upravljanja hrvatskom policijom, nas je tu pozicionirala ali ne samo da bismo slušali što drugi mogu reći nego mi mogli predlagati, pogotovo u pitanjima koja su od našeg interesa. Dakle ZeBRa koju imamo sjedište, čije sjedište je u Hrvatskoj je naš prijedlog, naša želja, u konačnici naš interes, a rezultati evo samo u ovih nekoliko dana koliko se družimo iz MUP-a sa hrvatskim zastupnicima smo morali, ja osobno davat izjave i komunicirat još jedan, pa još jedan, pa još jedan uspjeh hrvatske policije. Zaključno ovaj zakon kao i direktiva koja se njime prenosi propisuje pravila, rokove i komunikacijske kanale za razmjenu podataka. Njime će se hrvatskim tijelima za provedbu zakona osigurati još pravovremeniji i ako može se tako reći jednakiji pristup podacima od važnosti za suzbijanje, otkrivanje, istraživanje kaznenih djela kakav imaju i druge države članice, što će policijsku suradnju Hrvatske sa ostalim državama u uniji učiniti još učinkovitijim, a što će se u konačnici odraziti na veću sigurnost svih hrvatskih građana i građana EU. Zato nam je važna svaka poruka koju šaljemo našim partnerima u EU, našim saveznicima u NATO savezu. Svaka poruka naše predanosti, našeg kredibiliteta otvara nam i nove mogućnosti da podignemo sustav nacionalne sigurnosti RH na višu razinu, bilo da se radi o borbi sa skupinama organiziranog kriminala, bilo da se radi o mogućnosti opremanja hrvatske policije ali i hrvatske vojske sa najsuvremenijim sustavima ako je naš naš kredibilitet svih ovih godina bio na toj razini da postanemo jedna od svega nekoliko zemalja, primjerice koje su došle u poziciju da im se tehnološki, najsuvremenija tehnološka oprema za policiju ili najsuvremeniji oružani sustavi tipa HIMARS za hrvatsku vojsku. To je posljedica dugogodišnjeg predanog savezničkog ponašanja odnosa i razumijevanja gdje Hrvatska jest i gdje treba ostati i svaka disonancija, svaka poruka koja nije na tom tragu, može nas u današnje vrijeme, vrijeme velikih nesigurnosti u međunarodnim odnosima usporiti u onome što nam je cilj, a to je da postanemo što otporniji i što spremniji za svaku eventualnu i ako hoćete i potencijalno i negativnu situaciju odnosno scenarij sa kojim se možemo suočiti. Zbog toga ja sam prilično uvjeren da ćete podržati ovaj zakon, ali zbog toga vas evo ako mi dopustite molim da imate uvijek na pameti kad su pitanja iz ove domene, naše suradnje, našeg partnerstva, našeg savezništva sa onima sa kojima smo oduvijek željeli biti u društvu čini jačima, otpornijima i zaštićenijima. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Prva replika gospodin Račan. **Račan, Ivan da li je ovaj zakon o razmjeni podataka samo tehničko usklađivanje sa europskom direktivom koji omogućava bolju suradnju sigurnosnih unutar EU ili ili ga možete kvalificirati i kao primjer u procesu veće integracije same EU, pogotovo u ovo današnje vrijeme u koje možemo čuti glasove o dezintegraciji EU i o krizi same EU, hvala. **Radin, Furio Ja bi ga tako kvalificirao na način da je odgovor na zahtjeve vremena, dakle mi danas kvalitetno kriminalističko istraživanje gotovo ne možemo riješiti osim onih najjednostavnijih ukoliko nema međunarodne suradnje i što se toga tiče kad govorite o razumije./… o različitim porukama koje se šalju unutar EU ili unutar NATO saveza moj apel je upravo išao u tom tragu, na tom tragu, a to je da Hrvatska ne bude među onima koji očito ili kojima očito nije u interesu u ovom ključnom trenutku održati i europsko i transatlantsko jedinstvo. Anamarija (HDZ)** Hvala. Poštovani ministre, nalazimo se danas u svijetu u kojoj je nužna, ali i moguća brza i učinkovita razmjena informacija, naravno da pozdravljam onda svaki napredak, kao i donošenje ovog zakona, međutim ovaj zakon preuzima EU direktivu. U uvodnom izlaganju vi ste spominjali suradnju sa Srbijom i BiH, što je sasvim logično s obzirom gdje se nalazimo, ali one nisu članice EU, pa mene pa mene ustvari zanima što s državama koje nisu članice kao što je npr. Švicarska, sklapaju li se ugovori ili sporazumi na razini EU kako bi se poboljšala suradnja i razmjena podataka između tih zemlja, zemalja gdje vidimo da je i tu velika nužnost, kao što ste spominjali prethodno i ove dvije zemlje. **Božinović, Davor (HDZ)** Evo hvala vam na tom pitanju, dakle i te države su članice u operativnom provođenju politika Europola, Europola, što je dobro. Nama je to u interesu, kao što je i njima u interesu da se određene kriminalne skupine razbijaju i ono što vidite i što možete pročitat u medijima, Hrvatska je tu ja bih kazao prepoznata sa razine Europola kao država koja zapravo rukovodi najvećim brojem tih operacija koje uključuju naše susjedne zemlje. Mi smo to postigli zbog toga što smo se pokazali kao partner koji je efikasan, kojemu se može vjerovati i u konačnici ako hoćete i koji zna gdje mu je mjesto u današnjem svijetu. Marijana (Centar)** Zahvaljujem. Evo poštovani ministre, umjetna inteligencija se sve više koristi u sustavima razmjene podataka diljem EU, kao i u široj digitalizaciji javnih usluga. EU aktivno i potiče implementaciju umjetne inteligencije u javnu upravu i u privatni sektor kako bi poboljšala učinkovitost, transparentnost i sigurnost razmjene podataka, a raste sve više i uloga umjetne inteligencije u sustavima nacionalne sigurnosti diljem EU gdje se umjetna inteligencija koristi za prediktivnu analizu, kibernetičku sigurnost, te obavještajne aktivnosti. Dakle kako Hrvatska stoji na tom polju, ide li u korak sa primjenom umjetne inteligencije specijalno kao u kontekstu nacionalne sigurnosti i ima li nekih ulaganja ili investicija u ministarstvu koje, koje namjeravate poduzeti jel? Hvala. Hvala vam na tom pitanju gđo. zastupnice kao što vam je vjerojatno poznato, EU je tek nedavno prvi puta donijela bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji, Hrvatska je od samog starta u to uključena, a pogotovo je uključena u MUP koje koristi cijeli niz alata i koje je već pripremilo i u realizaciji su određeni projekti financirani iz europskih sredstava upravo sa ciljem podizanja naše operativne sposobnosti koristeći alate temeljene na umjetnoj inteligenciji, bit će vam jasno da o tome detaljnije u ovom trenutku ne bih govorio. Anđelka (HDZ)** Evo poštovani ministre, pozdravljamo ovaj prijedlog Zakona o razmjeni podataka između tijela između članica EU i sve ono što zapravo donosi boljoj izmjeni i bržoj izmjeni podataka. Ovaj zakon je isto tako važan posebno za razmjenu podataka kao što ste rekli o kriminalu, kriminalnim aktivnostima, posebno uključujući i terorizam i služi općem cilju zaštite sigurnosti sigurnosti i fizičkih osoba i očuvanja važnih interesa pravnih osoba, ali i evo za globalno prisutno kibernetičko nasilje. Interesira me hoće li se ovim zakonom još više i na koji način ojačati uloga Europola? Davor (HDZ)** Hoće, hoće jer sama logika vam govori da Europol kao agencija koja koordinira najveći broj tih aktivnosti, koja, u koju se slijeva najveći broj informacija se povećava iz godine u godinu, povećava svoje kapacitete. Mi smo tamo stalno prisutni i širimo broj naših policijskih službenika koji u Europolu, bilo da rade kao predstavnici hrvatske policije ili su već uključeni u operativne strukture samog Europola, i jedno i drugo koristi Hrvatskoj, imamo mi informacija o svemu što se tamo događa. U konačnici za neka od ovih istraživanja su nam učinjene

Evo poštovani ministre svaka suradnja na razini EU i uopće ovih europskih integracija znači NATO, Vijeće Europe itd. je dobro došla. Međutim, znamo da u povijesti te nekakve suradnje postoje razne razine sa, poznato vam je što je Europol i kako surađuje ali ovdje zapravo da li se radi reciprocitetu to znači da li sve države koje su uključene u ovu suradnju jel, da li sve donose iste zakone kao Hrvatska obzirom na neke nesporazume koje smo imali '13.-te sjećate se o europskom uhidbenom nalogu, pa ako možete malo to pojasniti. Dakle, postoji tu reciprocitet da dakle zakon koji mi donosimo. I drugo pitanje koliko država EU donosi ovakav zakon? Jesu li sve uključene ili samo neke i koje? **Radin, Furio Dakle, prenošenje direktive je obveza svih država članica EU. One se prenose u formi zakona koji im postaju dio domaćeg zakonodavstva i to je ja mislim dobro u najmanju ruku zbog toga što možemo o tome razgovarati. Ne uzima barem dio tih direktiva ali i uredbi toliko vremena ali je dobro i zapravo nužno da o tome razgovaramo kako bi narodni zastupnici bili svjesni i činjenice da je dobar dio hrvatskog zakonodavstva zapravo prenošenje onoga što je dogovoreno na razini EU. Dakle, na vaše konkretno pitanje hoće li sve države članice prenijeti ovu direktivu hoće. **Radin, Furio Predstavnici odbora žele uzeti riječ? Da, izvolite gospodin Ostojić, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predsjednik. Izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, štovani ministre i potpredsjedniče Vlade zajedno sa svim državnim tajnicima i suradnicima, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na svojoj 4. sjednici 15. listopada raspravio je Prijedlog Zakona o razmjeni podataka između tijela za provedbu zakona. Državna tajnica nas je izvijestila o svemu šta je tu evaluacija i usklađivanje i sa 11 glasova za smo predložili Hrvatskom saboru prihvaćanje Prijedloga Zakona o razmjeni podataka između tijela, a sve primjedbe i prijedlozi, mišljenja izneseni u raspravi upućuju se

kao ispred SDP-a govoriti stavove SDP-a zapravo. **Ostojić, Ranko (SDP)** Zahvaljujem još jednom zato sam i pokušao skratit ovaj dio vezano za samo usklađivanje. Ja ću se samo fokusirat na nekoliko stvari i s obzirom da je i gospodin ministar išao malo šire šta ukazuje na važnost razmjene informacija. I kolega Jurčević je s pravom pitao oko razmjene, oko toga tko to sve skupa radi čim je direktiva prenosi se svima, ali ono što je možda važno i dobro da znamo, a to je da se zadržava vlasništvo nad informacijom od strane znači svake države članice. Tako između ostaloga i mi, nema trećemu bez nas. Također, malo me samo iznenadila ova priča vezano za Srbiju i BiH, ja pozdravljam razmjenu informacija, moram ovaj to reći da je jako bitno s obzirom da 8% zapravo evidentiranih pripadnika organiziranog kriminala, prosuđeni nositelji organiziranog kriminala dolaze sa područja sad ću to nazvati Balkan ili jugoistok ove Europe i obično vrlo uredno ne rade nikakve probleme kući ali itekako ordiniraju po Europi pa je to dodatno važno. Sa svojom kolegicom Catherine De Bolle koja voda sada Europol, je u doba kad sam ja bio ravnatelj policije bila je šefica belgijske policije direktor na istoj toj poziciji, vrlo često smo znali razmijenit to mišljenje, a to je da bi itekako ovo pitanje balkanpola makar to bilo u Zagrebu, Sarajevu ili bilo gdje moja sugestija je da nastavite dalje s tim jer to bi najviše koristilo upravo nama. To govorim iz vremena kada razmjena informacija nije bilo. Počinitelj iz Zagreba napravi kazneno djelo u Beogradu, u Beogradu, iz Beograda pobjegne u BiH situacija je slijedeća. Hrvatska nema pojma šta je on napravio jer mi s njima ne surađujemo. U Beogradu cvile i plaču jer nemaju nikakvih informacija o tome, a u BiH su zadovoljni radi toga što tamo troši novce iz tog događaja. Kad bi taj trokut okrenuli opet ista stvar i to su oni itekako dobro znali koristiti pa zato mislim da je jako bitno da se i u ovom području bez obzira na to što moram izraziti određenu skepsu po pitanju toga da li je se sve informacije razmjenjuju ili ne, ali na tome treba inzistirat pogotovo u ovim situacijama kad žele pristupiti euro, navodno žele pristupit euroatlantskim integracijama. Mislim da je to jako bitno i ne bi tu imao nikakve dvojbe jer je za nas interes da akcije hvale vrijedne Zebre ili krijumčarenje pređu Godzile i da budemo inicijatori onoga što jeste problem ne samo ovoga područja nego i problem EU. Također Također kao što smo danas čuli za ovu akciju vezano za krijumčare čuli smo i prije par dana da nam je bila Laura Kovesi odnosno europska tužiteljica. Nadam se da i u tom smjeru nećemo upast u zamku i da se ona neće morat ponovo vratiti jer ako smo ovako spremni uredno dogovorit razmjenu informacija po ovom pitanju da ćemo to napravit i u slučaju onoga segmenta koji se zove Ured europske tužiteljice, između ostaloga danas smo čuli i vijesti o ponovnoj i uspješnoj akciji koju su napravili. Ja naravno neću ulazit u daljnje detalje ovog dijela koje je usklađivanje, zadnja moja poruka je kad krenemo ovako u konstruktivnu raspravu uvijek možemo doći do konstruktivnih zaključaka i rješenja, a gospodine ministre ovu poruku koju ste nam poslali da nešto ne surađujemo treba uzet u obzir samo jednu važnu stvar, treba biti iskren, a kad nisi iskren onda ti se dogodi što se dogodilo prethodnih dana. Danas imamo smirenu raspravu, razgovaramo argumentirano, prema tome za iskren razgovor trebaju obje strane, hvala.

(HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo kao što smo čuli od predlagatelja pred nama je Prijedlog Zakona o razmjeni podataka između tijela za provedbu zakona država članica EU. Ovim zakonom uređuju se pravila za razmjenu podataka u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istraživanja kaznenih djela između tijela RH i tijela drugih država članica EU nadležnih za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje kaznenih djela. Naime, svi smo svjesni da rastuće prijetnje unutarnjoj sigurnosti EU, prvenstveno u vidu nezakonitih migracija, ali i prijetnje terorizma i transnacionalnog kriminala zahtijevaju koordiniran, usmjeren i prilagođen odgovor za koji je preduvjet odgovarajući zakonodavni okvir na razini cijele EU. To je ovaj prijedlog Zakona o razmjeni podataka i ne samo između članica EU već se razmjena podataka obavlja i sa nadležnim tijelima Islanda, Norveške, Švicarske, Lihtenštajna. na način propisan ovim zakonom i u svrhe utvrđene ovim zakonom podaci se razmjenjuju i sa Europolom ako se radi o kaznenim djelima u okviru ciljeva Europola utvrđenih Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća iz 2016.g., Agencija EU za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva odnosno Europola. Obzirom da je praktički cijela EU u schengentskom režimu odnosno ne postojanjem nadzora unutarnjih granica ključno je da nadležna tijela za provedbu zakona u jednoj državi članici imaju mogućnost dobivanja jednakog pristupa podacima koje su dostupne njihovim kolegama u drugoj državi članici. Nadležna tijela za provedbu zakona u tom bi pogledu trebala djelotvorno surađivati u cijeloj EU. Usvajanjem Usvajanjem ovog prijedloga Zakona o razmjeni podataka između tijela za provedbu zakona država članica EU u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja prošle godine o razmjeni informacija između tijela za izvršavanja zakonodavstva država članica EU. Preuzimanjem spomenute direktive u hrvatsko zakonodavstvo propisuje se jedinstvena i precizna pravila za razmjenu podataka, te uspostavlja jedinstvena kontaktna točka za razmjenu podataka u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istraživanja kaznenih djela. Također se sistematiziraju komunikacijski kanali za razmjenu podataka. sama razmjena podataka između tijela za provedbu zakona i država članica EU predviđa 5 načela i to, načelo dostupnosti. Po ovom načelu dostupni podaci mogu se dostaviti jedinstvenoj kontaktnoj točki ili nadležnim tijelima za provedbu zakona drugih država članica. Načelo jednakog pristupa znači da su uvjeti za traženje podataka o jedinstvenih kontaktnih točaka i nadležnih tijela za provedbu zakona drugih država članica, te uvjeti za dostavljanje podataka tim točkama i tijelima istovjetni s uvjetima koji se primjenjuju na traženje i dostavljanje istovrsnih podataka unutar RH. Načelo povjerljivosti, dakle klasificirani podaci razmjenjuju se u skladu sa posebnim propisima koji uređuju postupanja s klasificiranim podacima. Slijedeće načelo jest načelo vlasništva nad podacima. Sukladno ovom načelu podaci dobiveni od druge države članice, od treće zemlje ili međunarodne organizacije mogu se dostaviti drugoj državi članici ili Europolu samo uz suglasnost države treće zemlje ili međunarodne organizacije koja je vlasnik tih podataka i u skladu sa uvjetima koje je država ili međunarodna organizacija koja je vlasnik podataka odredila za njihovu upotrebu. I posljednje, načelo pouzdanosti podataka određuje da se brišu, ispravljaju ili se ograničava obrada onih osobnih podataka razmijenjenih na temelju ovoga zakona za koje se utvrdi da su netočni, nepotpuni ili da više nisu ažurni, o čemu se bez odgode obavještavaju svi primatelji. Što se tiče razmjene podataka u svrhu sprječavanja, otkivanja i istraživanja kaznenih djela RH sa drugim državama čuli smo od izvjestitelja da se ta razmjena odvija putem jedinstvene kontaktne točke ustrojene u obliku Službe za međunarodnu policijsku suradnju unutar Uprave kriminalističke policije i Ravnateljstva policije. Ono što je još važno naglasiti jest da se razmjena osobnih podataka sukladno ovom zakonu obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita fizičkih osoba u vezi sa obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija. Nadalje, jedinstvena kontaktna točka RH i domaća nadležna tijela kod razmjene osobnih podataka osiguravaju da su osobni podaci koji se razmjenjuju točni, potpuni i ažurni, te nužni i proporcionalni za postizanje svrhe zahtjeva, da se osobni podaci odnose na kategorije osobnih podataka dostavljenih po kategoriji ispitanika, te su nužni i proporcionalni za postizanje svrhe zahtjeva te da dostavljaju istodobno i u mjeri u kojoj je to moguće potrebne elemente koji jedinstvenoj kontaktnoj točki ili imenovanom tijelu druge države članice omogućuju da procijeni stupanj točnosti, potpunosti i pouzdanosti osobnih podataka te mjeru u kojoj su osobni podaci ažurni. Završno vidljivo je da će se donošenjem predloženog zakona stvoriti pretpostavke za učinkovitu i djelotvornu suradnju u pogledu razmjene podataka između nadležnih tijela za provedbu zakona država članica EU, a itekako potrebne iz svih navedenih razloga. Stoga će klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Prelazi na pojedinačne rasprave. Prvi gospodin Ivan Račan. Kolegice i kolege, poštovani ministre dakle slažemo se u kvalifikaciji koju ste podržali iako se ne slažemo u onom drugom dijelu u kojem ste pokušali politizirati u skladu sa jednom drugom temom koja danas nije na dnevnom redu, ali ok. Sami ste rekli sve je to, mislim da ste vi rekli politički folklor, ja ću reći politički teatar pa ste vi tu probali dobiti neki bod. Zašto mislim da je to važno da se slažemo u toj kvalifikaciji da se tu radi o više integracije. Dakle svjesni smo da EU ima strukturnih problema. Ima nekih ozbiljnih strukturnih problema i dosta se teško i sporo nosi sa njima ali ja mislim da je važno da se nosi sa njima i da traži put za dalje. Društveni procesi, a EU je u suštini društveni dogovor i kao takav kao i svaki društveni proces on ne može biti balzamiran, ne može stajati na mjestu on se mora mijenjati. Ako nema više integracije onda je proces dezintegracije, pitanje samo u kojem vremenu i dalje da ne idem u tom smjeru. Više bi volio da danas govorimo, o nečemu iz kulture ili sporta što promovira taj koncert više integracije ali ok govorimo o Europol-u i o sigurnosnom sustavu i s obzirom da smatram da je ovo korak naprijed i da je ovo dobro, unatoč tome ću problematizirati jedan aspekt, a to je pitanje zaštite osobnih podataka. Dakle čini mi se da se ovdje radi o vrlo nejasnim rokovima za brisanje podataka. Zakon predviđa da se podaci čuvaju samo onoliko koliko je nužno i proporcionalno ali nema jasnih, preciznih rokova za, rokova za brisanje podataka nakon što prestane potreba za njihovim čuvanjem. To vodi u jedan drugi problem, a to je potencijalna zlouporaba, a kod zlouporabe su opet vrlo nejasne sankcije ako se, ako dođe do toga jer zakon naprosto ne pruža detaljne odredbe o sankcijama za nadležna tijela ili pojedince koji bi zloupotrijebili razmijenjene podatke. se može razmisliti za, za koji bi bilo dobro razmisliti za drugo čitanje da se u tom dijelu napravi neka promjena ali sve u svemu veseli me svaki primjer više integracije. Hvala.

o razmjeni podataka nisam primijetio ili možete li mi reći koliko je vidljivo kako je rekao kolega Babić da ima, da se suradnja odnosi na zemlje članice EU ali i ne samo članice EU, koliko je u ovim zakonom predviđeno i suradnja eventualno reći ću konkretno sa Srbijom ili BIH obzirom je u zadnje vrijeme nerijedak slučaj bijega članova udruženih kriminalnih organizacija

ne rješava izravno tu problematiku ali to je nešto o čemu će sigurno ministar možda reći puno više, a jer te zemlje suštinski imaju vlastiti interes suradnje sa EU, a zatim sa nama kao svojim susjedom ali kažem to je pitanje na koje sigurno ministar može odgovoriti daleko bolje.

ovaj zakon usklađivanje sa regulativom EU. Zakon je ključan za jačanje sigurnosti i pravne suradnje posebice u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i drugih ozbiljnih kaznenih djela. Zakon je usklađen sa europskim pravnim standardom i njegova provedba neće dodatno zahtijevati neka financijska veća sredstava što ga čini održivim. Time ćemo se pozicionirati Hrvatsku kao važnog pouzdanog partnera u okviru zajedničke europske sigurnosne politike. Vjerujem da će se ciljevi ovog zakona kako je predviđeno zakonom provesti. Ciljevi koji su navedeni kao jedinstvena i precizna pravila za pristup i razmjenu podataka tijelima za provedbu zakona. Vjerujem da će zakon uspostaviti jedinstvenu točku RH za razmjenu podataka između tijela za provedbu zakona u RH te će u konačnici zakon pomoći za daljnju sigurnost hrvatske granice i pomoći sigurnosti svih građana RH. Podržavamo ovaj zakon jer je taj zakon jednoglasno podržao i Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku. Hvala. Završno sada ispred Kluba zastupnika HDZ-a govorit će gospodin Ivan Dabo. (HDZ)** Poštovani predsjedavajući, cijenjene kolegice i kolege, uvaženi ministre, dopredsjedniče hrvatske Vlade sa suradnicima. Zahvaljujem malobrojnim ustrajnim na ovoj konstruktivnoj raspravi koja je omogućila dublje razumijevanje ovog iznimno važnog Zakona o razmjeni podataka između tijela za provedbu zakona država članica EU. Kao što smo tijekom same rasprave istaknuli rastuće prijetnje unutarnjoj sigurnosti EU kao što su nezakonite migracije, terorizam i transnacionalni kriminal zahtijevaju koordinirani i usmjeri odgovor. Preduvjet za to je postojanje odgovarajućeg zakonodavnog okvira na razini EU, a ovaj zakon predstavlja ključni korak naprijed u tom smjeru. Praksa je međutim pokazala da postojeći zakonski okviri nisu bili dovoljno jasni niti su omogućavali učinkovitu i brzu razmjenu relevantnih podataka među državama članicama. To je osobito vidljivo iz rezultata šengenskih evaluacija koje su pokazala nedovoljnu razinu suradnje među tijelima za provedbu zakona. Stupanjem na snagu ovog zakona mi ćemo implementirati direktivu EU koja zamjenjuje raniju okvirnu odluku vijeća iz 2006.g. time ćemo postići tri ključna cilja. Uspostaviti jedinstvena i precizna pravila te rokove za razmjenu podataka radi sprječavanja otkrivanja i istraživanje kaznenih djela, osnažiti ulogu jedinstvene kontaktne točke RH za razmjenu podataka između tijela za provedbu zakona i drugih država članica, pojednostaviti i sistematizirati komunikacijske kanale između nadležnih tijela te ojačati ulogu Europola kao informacijskog središta EU. središta EU. RH kao najmlađa članica šengenskog područja već pokazala spremnost za provedbu ovih mjera. Tijekom procesa pristupanja Schengenu Hrvatska je prošla rigorozne evaluacije i ispunila visoke standarde. Vaša Služba za međunarodnu policijsku suradnju već uspješno surađuje s drugim državama članicama, a dodatna jačanja kapaciteta su u tijeku. Statistički podaci potvrđuju sve veći intenzitet suradnje samo u 2023.g. zabilježeno je povećanje od 47% u broju novih predmeta unutar Službe za međunarodnu policijsku suradnju dok je u prvoj polovini 2024.g. taj broj porastao za dodatnih 45%. Ovi rezultati pokazuju važnost i potrebu za donošenjem ovog zakona. Važno je naglasiti da provedba ovog zakona ne zahtjeva dodatna sredstva iz Državnog proračuna RH što ga čini i ekonomski održivim. Na kraju dopustite mi da ponovno istaknem kako je ovaj zakon nužan za jačanje sigurnosnih kapaciteta naše zemlje, ali i za osiguranje učinkovitije suradnje unutar EU. Njime ćemo ojačati sposobnost Hrvatske da pravovremeno i učinkovito odgovori na prijetnje kriminala i terorizma uz poštivanje visokih standarda zaštite privatnosti i temeljnih prava građana. Hvala vam na pozornosti i podršci na donošenju ovog zakona. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. I sada na kraju potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova g. Davor Božinović imat će završnu riječ u ime predlagatelja. (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče Sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Naravno da neću puno pogotovo se neću ponavljat, ali imam potrebu odgovorit na nekoliko pitanja koja su se ovdje kroz raspravu postavila. Prije svega kad govorimo o zaštiti osobnih podataka u Hrvatskoj Hrvatskoj postoji Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka, a u svrhu otkrivanja kaznenih djela. On je donesen na temelju direktive EU dakle Vijeća i Parlamenta iz 2016.g., daje veću mogućnost policijama kad govorimo o obradi osobnih podataka, kad rade svoj posao, a one svoj posao rade uglavnom u odnosu na kriminalce ili osobe koje se dovode u svezu sa počinjenjem kaznenih djela. Čim je u to uključena međunarodna komponenta onda je to i ozbiljnije i prekogranično udruženje u počinjenju određenih kaznenih djela, a tada nije neočekivano da postoji mogućnost korištenja ili obrade osobnih podataka koja je na jednoj višoj razini operativnosti, ako to mogu tako nazvati, nego kad govorimo o običnim normalnim ljudima. Druga stvar koju bi htio bi htio također odgovoriti, postoje naravno članice Europola koje nisu članice EU, o tome je bilo govora, dakle Srbija, BiH, ja to probat ovako jednostavnim riječima objasnit. Europol je prvenstveno organizacija svo… članica, država članica i njihovih tijela za provedbu zakona koje su države članice EU. Što znači da je u tom sklopu zemalja postoji jednakost razmjene podataka na što su se države članice obvezale. Kad govorimo o trećim državama one mogu koristiti podatke primjerice Hrvatske samo ukoliko se Hrvatska sa time složi. To je ta razlika koja je bitna, a nama je ta suradnja također bitna jer kazali smo da danas primjerice kad govorimo o organiziranom kriminalu vezanom za krijumčarenjem droga u Europi upravo kriminalne skupine sa ovih prostora nama susjednih, možda pogotovo kad govorimo o kokainu participiraju sa više od 50% ukupnog tržišta, nelegalnog tržišta kokaina. Zato je nama važna ta razmjena podataka i u konačnici oni uspjesi koje imamo u hvaća… u otkrivanju, a onda i uhićivanju pripadnika tih klanova i organizacija također ne bi bile moguće bez suradnje sa drugim policijama. Što se tiče EPPO-a o čemu je govorio moj uvaženi kolega Ostojić meni je, slažem se nisu bila druga, bila su druga vremena, nije bila u vaše doba tolika suradnja ili razmjena informacija. Ona je sada puno veća, puno dinamičnija zbog toga što smo mi ušli u sve u što smo trebali ući. Dakle, ne kažem da je to nešto suprotno od nečega što ste vi željeli ali evo nama je to pošlo za rukom i zbog toga je i sama suradnja sa EPPO-om intenzivna odnosno strukturirana činjenicom da je naša Vlada donijela Zakon o Uredu europskog tužitelja u Hrvatskoj koji zakon nije postojao ranije, dakle to je naša odluka. Drugo, kad ste spomenuli hoće li se europska tužiteljica moram ne znam zbog čega, ona je uvijek dobrodošla neka dođe ali vraćati u Hrvatsku siguran vam je da vam je poznato da sam 2022. godine sa gospođom Kovesi u Luksemburgu potpisao radni dogovor, dakle jedan sporazum čime je EPPO dobio neposredan pristup svim bazama koje ima MUP. Zbog toga je ona i u svojoj izjavi hrvatskim medijima pohvalila tu suradnju. Tako da kad govorimo o tome, pogotovo kad vi kažete da su proveli akciju dakle kao bivši ministar ja sam siguran da znate da su takve akcije uključujući i ovu o kojoj se danas govori bilo nemoguće provesti bez hrvatske policije i ja na tome inzistiram jer zapravo istražitelji su samo policijski službenici. Mi imamo samo dvije kategorije imamo, tužitelje koji rukovode određenim kriminalističkim istraživanjima i imamo istražitelje. Istražitelji su samo policijski službenici i policijske službenice i zbog toga meni nikad nije nedostajalo volje da hrvatsku policiju pohvalim kao resorni ministar za sve ono dobro što rade, bi im, da bi mi palo napamet da nekome drugome pripišem zasluge za rad hrvatske policije. Ne znam da li odgovarati na ovu malu žaoku uvaženog zastupnika Račana o nekim mojim pokušajima politizacije što je zapravo ja bih kazao u suprotno onome što je kolega Ostojić govorio o iskrenoj raspravi danas. Ja sam samo htio kazati iz svog iskustva kao nekoga tko je vodio proces ili bio ajmo reći jedan kotač u procesu ulaska Hrvatske u NATO savez, isto tako i EU, isto tako i Schengena, isto tako i ukidanja viza za SAD. Te stvari pogotovo u vrijednosnom smislu između EU i NATO-a nije točno, nije dobro i nije korisno odvajati jer njihova suradnja, suradnja to znaju svi koji su radili u tim institucijama, a ja sam eto imao tu sreću da sam naradio znaju da je ta suradnja puno intenzivnija nego što je to običnom promatraču poznato. EU i NATO imaju stalnu razmjenu mišljenja, nadopunjuju se. Pogotovo se nadopunjuju po pitanjima koja su od vrhunskog interesa za sigurnost europskog a onda i euroatlantskoga prostora. Dinamika tih sastanaka, sadržaj tih sastanaka je nešto što je zapravo obilježava tu suradnju i kao što vidite, od veljače 2022. gotovo da i nema nesuglasja kad govorimo o institucionalnog sa razine Europskog vijeća i Sjeveroatlantskog vijeća od ključnim smjerovima i prirodi onoga što se danas događa, prije svega, vezano za rusku agresiju na Ukrajinu. Zbog toga ja uvijek inzistiram da se tu radi o vrijednosnom sustavu, o integracijama koje su duboko ukorijenjene u onome na čemu mi gradimo nacionalnu sigurnost RH koje nam i sve ove godine naše suradnje su nam omogućile takav status, maloprije sam o tome govorio da možemo računati na nešto što bi recimo, Ukrajina danas itekako voljela imati, a Hrvatskoj se otvara. Zašto se otvara Hrvatskoj? Jer Hrvatska je NATO i Hrvatska je država koju taj savez u konačnici, ukoliko zatreba ima obvezu štititi, a naša obveza i naš doprinos NATO-u, pogotovo kad uzmemo u obzir sva nacionalna nacionalna ograničenja je koja možemo i koja uvodimo je takav da je nesrazmjer onoga što primamo kao zalog vlastite sigurnosti i onoga što dajemo u tu zajedničku zajedničku obranu ili zajedničku sigurnost, ogroman u korist sigurnosti RH. Ja na to mogu odgovoriti da sam veliki zagovornik toga da ničim ne ne dovedemo naše saveznike u situaciju, bilo u EU, bilo u NATO-u, upravo zato sam govorio o intenzitetu i kontaktima i razmjeni informacija između te dvije integracije, kako bi se počelo na na ključnom pitanju za europsku budućnost, sva ova druga pitanja su bitna, i od Bliskog Istoka, od, ne znam, Afganistana odnosno Iraka, sve je to bitno. Ali danas se saveznici mjere na pitanju Ukrajine, bilo da se radi o europskoj misiji, bilo da se radi o NATO aktivnosti ili NATO-ovim misijama. Zbog toga mi je drago što iz redova vaše političke stranke možemo čuti i možemo zapravo vidjeti, pa i ponekad i naučiti nešto od ljudi poput Tonina Tonina Picule koji ima itekako bogato iskustvo koji po ovom pitanju zapravo nema nikakvih dilema jer je kao i kao i uostalom i ja se prema tom pitanju odnosi kao pitanju benefita, odnosno koristi i najviših interesa nacionalne sigurnosti RH za za godine koje dolaze, a koje ni po čemu nas ne ostavljaju mirnim ni relaksiranim s obzirom na sve ono što se događa u našem bližem i daljem okruženju. Evo, hvala vam.

**Jurčević, Josip (Nezavisni)** Evo, poštovani ministre, oduševio sam se na početku misleći da ćete biti na tragu onoga što je g. Ostojić rekao, da se može i bez politizacije, a sada ste otišli predaleko, čime mislim da podcjenjujete ovaj i našu suverenističku pamet, ajmo tako reći, a pogotovo nekakva znanja. Ali neću sada o tome, nego sam htio zapravo, mislio sam konstruktivnije raspravljati, objektivno, dakle o nečemu što nadilazi naše ove nacionalne ovaj nesuglasice oko pogleda. Radi se o tome da su ipak EU i NATO dvije organizacije i obzirom na ovaj Zakon koji je, naravno, dobrodošao, da ulazimo u određene dvojbe i sukobe koji postoje između EU i SAD-a, a je li, odnosno NATO-a, a pogotovo se očituje kod najmoćnijih država, di je prije 5, 6 godina čak bilo uhićenja probana određenih ovaj drugih tajnika, veleposlanstava, recimo, Njemačke, SAD-a i slično. Tako da kad se radi o organiziranom kriminalu

Ne, čujte, znam što govorim. kad ste govorili o uredu, dakle EPPO-a u Hrvatskoj i to da je gđa Kövesi neki dan spomenula, je li, da će se vratiti u Hrvatsku, zapravo je govorila o tome da još uvijek nema pristup određenim podacima i ako se to godine, da će se morati vratiti, je li, vratiti u Hrvatsku, dakle nije bila zadovoljna jednim dijelom suradnje sa uredom ovdje u Hrvatskoj ali sa tim dijelom pristupa podacima nije bila zadovoljna i zato je rekla da će se vratiti u Hrvatsku. Ako je niste možda poslušali evo mogu vam ja

to je da kad govorimo o pristupu bazama siguran sam da gospođa nema nikakve prigovore na pristup bazama MUP-a, ja vas podsjećam još jednom 2022. godine sam sa njom potpisao sporazum o dostupnosti baza MUP-a u Uredu Europskog javnog tužitelja.

napravili ono što sam rekao da nije, da je bilo politiziranje. Vi ste iskoristili veliki dio u svojem završnom, ovaj obraćanju da biste govorili o nečemu što danas nije tema i onda ste to predstavili na pijedestal epske vrijednosti oko generalne pozicije Hrvatske u NATO-u i i onda ste u to još uvukli i mog kolegu Piculu koji ima drugačije mišljenje od većine od nas u SDP-u. Da, ljudi imaju različita mišljenja i to je u redu. Isto tako je vaš kolega zastupnik Đakić u svom obraćanju u ime kluba, rekao da se radi o beznačajnoj misiji, a vi govorite o nečemu što ima veliku važnost i veliku vrijednost. Tako nećemo doći nigdje, kada se ne slažemo onda ne treba burgijati …/Upadica Radin: Hvala./… nego Misija je u vojnom smislu beznačajna jer nije vojna misija. Misija je beznačajna u smislu da nitko neće ići u Ukrajinu kad govorimo o hrvatskim časnicima. Mi tu se mogu složit da nije nešto naročito značajno kad imamo dva vojna časnika u Wiesbadenu ali važna je poruka. To je bilo jasno i onima koji su objašnjavajući svoj nepristanak na tu misiju govorili ono što nije istina, što je iz samog NATO-a više puta jasno demantirano. Zapravo se postavlja pitanje zašto se mi opredjeljujemo, da li se opredjeljujemo za istinu ili za neistinu. Ako je neistina onda se naravno postavlja pitanje zbog čega. Hvala lijepa. I gospodin Ostojić. vjerujem premijeru ako pristup podacima ne bude riješen do kraja godine, a to vam se odnosi na račune, nekretnine, tvrtke i sve druge podatke koje EPPO sad mora tražit putem drugih institucija. Prema tome ona će se vratit nazad i u tom dijelu nije samo sporno ono što ste vi potpisali već hoće direktan pristup. To je ono što sam ja razumio i to smo pitali. Mislim da definitivno nije dobro se s njom sukobljavat, a pitanje milijunske prevare u EU oko praščića itd. je puno jači primjer nego pitanje krijumčarenja. U tom smislu sam vam ja zapravo sugerirao jer sam vidio da zapravo zaboravljate tu možda važniju stvar koja posebno dira našega ministra vanjskih poslova. Bogati, nestanu praščići bogati, a on ih nije eutanizirao. **Radin, Ja samo ne znam gdje se mi nismo sporazumjeli, gdje se dakle moj sporazum koji sam ja potpisao sa gospođom Kovesi upravo se tiče direktnog pristupa bazama MUP-a. Prema tome kad govorimo o toj suradnji uključujući i ovu današnju akciju, ono što je meni bitno zbog hrvatske javnosti, to je da svaka čast svima, ja nikome ne oduzimam onaj dio koji su, za koji pogotovo od ljudi koji imaju iskustva očekujem priznanje hrvatskoj policiji jer bez nje ni današnje ni nekih drugih akcija ili svih akcija ako hoćete, ne bi bilo.

I rekla vam je radi čega i da će se radi toga vratit nazad. Ja vjerujem da vi vjerujete u to šta piše ali ako poslušate premijerovu izjavu onda ćete vidjet da postoji ali. A to je kad se to odnosi na europski proračun. Nema potrebe da ulazim u veliku raspravu, uostalom vidjet ćemo šta će s tim bit, a što se policije tiče apsolutno se slažem s vama, policiji svaka čast za ovo šta ona napravi i sve pohvale za svaki put kad to odrade kako treba. **Radin, opomena, ide po defaultu ali oduzimam, oduzimam riječ svima jer smo gotovi sa raspravom. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra ujutro u 9 30 počnemo sa izjašnjavanjem o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima itd., na Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima i na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranjima, a u 12 sati je glasovanje. Hvala lijepa, laku noć, spavajte dobro.